(HDZ)** Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice, posebni program za poduzetništvo i inovacije.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka kod donošenja ovog zakona. Sukladno članku 159. poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani do kraja rasprave koju su proveli Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Tajana Kesić-Šapić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. uvažene dame i gospodo zastupnici. Željela bih vas ukratko izvijestiti o ovom zakonu i dodatno obrazložiti jer sam vidjela da je rasprava vezana na prošli zakon išla u smjeru u kojem ne bih željela zbog nekih neznanja ili nedoumica da ide ova. Dakle, Europska komisija je pokrenula novi program za konkurentnost i inovacije pod skraćenim nazivom CIP u koji se Republika Hrvatska uključuje kao zemlja kandidat za članstvo u Predviđeno razdoblje trajanja CIP-a je od 2007. do 2013. godine a jedna od komponenti CIP-a je posebni Program za poduzetništvo i inovacije tzv. EIB za koji je Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske potpisan u Bruxellesu 1. listopada prošle godine. Cilj potpisivanja ovog memoranduma je jačanje konkurentnosti poglavito u području malog i srednjeg poduzetništva, poticanje inovacija, poboljšanje financiranja subjekata malog i srednjeg poduzetništva, te poticanje gospodarskih i administrativnih reformi za snažnije poticanje poduzetništva. Naravno, Republika Hrvatska mora tu participirati sa godišnjim iznosom članarine koja se utvrđuje sukladno postupcima i uvjetima koji se primjenjuju na sve države članice i kandidate Za 2007. godinu iznos članarine koju Republika Hrvatska iz svog proračuna mora platiti iznosi 25% od ukupnog iznosa 75% sufinancira se iz programa PHARE 2006. dok za 2008. godinu Republika Hrvatska participira sa 10% iznosa članarine dok se 90% sufinancira iz predpristupnog fonda IPA što znači u kunama za 2007. godinu i za 2008. godinu proračun Republike Hrvatske na stavci Ministarstva gospodarstva izdvojeno je milijun i 400 tisuća kuna za financiranje te dvije godine. E sada, na prošloj raspravi bilo je pitanja da li negdje kasnimo ili ne kasnimo. Naravno, ne kasnimo. Europska komisija nam je dala zeleno svijetlo odnosno svim našim institucijama da se neovisno o tome što zakon nije ratificiran u Saboru mogu prijaviti na natječaj koji su izašli prošle godine. Ja vas moram podsjetiti da prošle godine su izašla dva natječaja, jedan s određenim rokom trajanja koji je trajao do kraja 2007. godine za institucije za potporu malom i srednjem poduzetništvu a jedan natječaj izašao je isto tako u 12. mjesecu prošle godine koji je bez ograničenja, dakle do iskorištenja sredstava koji se odnosi za financijske institucije Republike Hrvatske koji će temeljem povoljnije kreditne kamate koju će dobiti od Europske komisije moći financirati malo i srednje poduzetništvo po boljim uvjetima. Sa zadovoljstvom mogu reći da je Ministarstvo gospodarstva kada je dobilo naznaku da se Republika Hrvatska može uključiti u taj program održalo čitav niz radionica i seminara sa institucijama koje potiču poduzetništvo i koje su se javile na natječaj prošle godine. Moram pohvaliti posebno Hrvatsku gospodarsku komoru, Bicro, tehnološke parkove, tehnološke centre koji su u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva i sa Ministarstvom znanosti kandidirali projekte i sa zadovoljstvom moram reći prošli na projektima i čekaju ratifikaciju kako bi sa njima Europska komisija mogla direktno potpisati ovaj sporazum. Ja se nadam da ćete prihvatiti ovaj zakon na dobrobit svih naših poduzetnika odnosno svih institucija koje se putem natječaja, koje će krenuti ove godine moći javljati na program zajednice. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu? Za zakonodavstvo? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, poštovana zastupnica Marija Pejčinović-Burić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, uvaženi kolege državni tajnici. Pa evo meni je iznimno zadovoljstvo da zapravo u ime kluba kao prvo moje izlaganje je upravo na programima zajednice jer mi se čini da je to jedna tema koja je za Hrvatsku iznimno važna i pokušat ću sad evo na početku nešto reći u općem kontekstu u kome Hrvatska dobila mogućnosti da se uključi u programe zajednice. Mislim da to će djelomično objasniti neke nesporazume ili neka neka neznanja vezano za iste. Naime, Hrvatska je dobivanjem statusa kandidata dobila pravo, između ostalog, koristiti predpristupne fondove, ali ovdje se ne radi o tome, dakle, ona je dobila pravo sudjelovati i u programima zajednice. Gdje je bitna razlika između toga dvoga, mislim da će to objasniti, i što onda dobivanje ovakvog programa znači za Hrvatsku i što znači za sve one koji će moći sudjelovati u njemu? kod predpristupnih fondova imate situaciju da se za jednu proračunsku godinu i tu mislim da objašnjava dio onoga zašto se može iz FARE 2006. platiti u 2008. godini. Novci se alociraju u toj godini, plaćaju formalno iz proračuna te godine, ali po pravilima koje ste, koje je donio i utvrdio i ovaj hrvatski Visoki dom, to se događa u jednom razdoblju koje je do dvije godine nakon, dakle, odobravanja što pokazuje dakle, da se proračun računa u 2006. godini a isplaćuje kasnije. kod predpristupnih fondova dobivamo alokaciju kao država i točno se zna, Hrvatska može dobiti i iskoristiti toliko i toliko novaca. Kod programa zajednice radi se o bitno drugačijoj situaciji, dakle, tu smo već u utakmici kakvu, kakva nas čeka kada postanemo država članica. I u tome je zapravo ta diferencija specifika, u tome je ono što čini izazovnost ali i korist za Hrvatsku osobitom u ovom slučaju. Naime, kod programa zajednice naši će se subjekti, dakle, svi oni koji će moći u ovome sudjelovati natjecati ravnopravno, ponavljam ravnopravno sa državama članicama, dakle, sa državama koje u takvim programima odnosno sa subjektima iz tih država, koje u takvim programima sudjeluju jako dugo. A zašto je to bitno? Reći ću vam i na kraju jer se tiče zapravo i cijelog našeg procesa pristupanja i onoga što je najvažnije i što zapravo je cilj svakako svih nas u Hrvatskoj, ja sam uvjerena, da Hrvatska kada uđe u članstvo Europske unije, od toga ima, vrlo jasno pozitivnu bilansu, dakle da koristi budu svakako veće od onoga što će značiti troškovi. Dakle, zašto, sada obrazloženje koliko programa postoji. Postoji ih 25. Hrvatska je u prošloj financijskoj perspektivi koja uvijek traje, naime, to proračunsko razdoblje koje se planira je 7 godina, dakle, prva perspektiva je bila 2006. godina. Mi smo slijedom procedura koje su nažalost, nažalost za nas komplicirane, dugačke itd., dobili pravo iako formalno od 2004., sjećate se onog lipnja kada smo dobili status kandidata. Međutim, zaista u pravom smislu smo se mogli početi pripremati kada smo dobili zeleno svjetlo nešto kasnije i Hrvatska je morala u tom trenutku procijeniti ukoliko će se programa zajednice da bi taj omjer između koristi i troškova bio u koristi dakle, onoga što možemo očekivati kao ovu pozitivnu stavku odlučila da sudjeluje u šest programa. Iz razloga što su neki bili pri završetku, što su drugi imali dugotrajne procedure i tako dalje. Međutim, danas smo u jednoj novoj situaciji, Hrvatska danas ulazi u perspektivu 2007./2013. godine, i u ovom slučaju Hrvatska je odlučila da će se na različite načine uključiti u svih 25 programa. Ovaj memorandum o razumijevanju, dakle, koji da se uključimo u program zajednice, posebni program za poduzetništvo i inovacije je iznimno bitan jer se njime zapravo stvaraju pravno formalne pretpostavke kako bi se naše institucije, tvrtke, tijela državne uprave, udruge i tako dalje, mogle natjecati u ovom programu. Gospođa državna tajnica je objasnila dakle, i jednu drugu stvar koju je bitno vidjeti kada su te procedure ovako dugačke, komplicirane, kada ima problem da se taj memorandum potvrdi odmah, komisija je izišla u susret, omogućila da se naše tvrtke i prije ovog formalnog potvrđivanja ovdje kod nas jave i ona će zapravo onoga časa kada opet mi diplomatskom diplomatskom notom javimo da smo ovo potvrdili, ona će zapravo odmah značiti da će praktički neke od ovih naših institucije koje su se javile moći sudjelovati, izravno odmah dobiti novce za neke projekte. Samo sudjelovanje donosi, ja bih rekla višestruke koristi. S jedne strane novčana sredstva, bespovratna, zajmove, jamstva i tako dalje, prijenos dobre prakse, umrežavanje s partnerima, stvaranje infrastrukture i osobito važno, stjecanje potrebnih znanja za korištenje programa zajednice. I na kraju, ja bih rekla ne manje bitno, sudjelovanje u ovim programima, Republika Hrvatska će se i na ovom području pripremiti za punopravno članstvo u uniji, a naravno u konačnici to će značiti sasvim konkretnu i materijaliziranu korist za Republiku Hrvatsku kao buduću članicu Ovaj novi program, i mislim da je to isto bitno znati, jer kada se radi o nekom …/Govornik se ne razumije./… u Europskoj uniji, onda i ona sama ima problema u korištenju. Pa moramo reći, dakle, kada se radi o novom programu onda i procedura stvaranja, dakle, uvjeta po kojima će se koristiti u Europskoj komisiji nešto dulje traje. Mislim da je djelomično obrazloženje i u ovome što je tek sada ovo ovdje i u tome. Dakle, ovaj novi program spaja dosadašnjih 9 programa. S ciljem objedinjavanja ciljeva tzv. lisabonske agende koja ističe kao glavni cilj da do 2010. godine prostor Europske unije postane najjače svjetsko gospodarstvo temeljeno na znanju. I evo, upravo u tom dijelu program za inovacije i konkurentnost, čiji je najvažniji dio, tu treba reći, postoje tri dijela tog jednog velikog okvirnog programa, mi danas potvrđujemo jedan, po mom saznanju, uskoro će doći drugi koji se zove inteligentna energija. U tom smo sudjelovali u prošloj u prošloj financijskoj perspektivi. I još jedan treći koji je novi. Dakle, i u ovome svakako se na neki način usklađuje sa sastavnicama koje su prepoznate u lisabonskoj agendi. Malo i srednje poduzetništvo u lisabonskoj agendi i u svim izvješća koji su išla iza toga je prepoznato kao glavni pokretač i važan sektor gospodarstva a inovativnost kao temelj razvoja kojim kojim se može putem ovog programa u Hrvatskoj koju je, dakle, ja bih ovdje istaknula da smo i mi kao zemlja koja prepoznaje znanje, koja u ovim strateškim dokumentima koji su malo prije bili citirani dakle, strateški okvir za razvoj 2006. i 2014. Vlade Republike Hrvatske upravo znanje prepoznajemo kao jedan temelj na kome se i u Hrvatskoj mi vidimo dakle, kako se može dalje razvijati. U tom smislu Hrvatska već radi brojne projekte a ovaj program može dodatno ojačati aktivnosti koje mi već provodimo ili planiramo na ovome području. Program za poticanje poduzetništva i inovacija prvenstveno potiče inovativnost, promicanje najbolje prakse u jačanju malog i srednjeg poduzetništva i namijenjen je, i mislim da je tu bitno vidjeti, dakle, to je bitna razlika od nekih drugih programa za tvrtke koje se osnivaju ili su u početnoj fazi. Dakle, ne za tvrtke koje imaju koje imaju nekih poteškoća i tako dalje, nego upravo one koje će se prepoznati u izvrsnosti. I mislim da je izvrsnost upravo ono u čemu i mi moramo još više raditi i zapravo temeljiti naš budući razvoj na tome. Sedmogodišnji proračun za ovaj program predviđa 2,17, 170 milijardi EUR-a unutar kojeg je nešto više od polovice će se dodijeliti preko banaka i specifičnih fondova koji se mogu koristiti u vidu zajmova. 17% idu za tzv. mrežu europsko poduzeće gdje se kroz mrežu centara za pružanje usluga potpore poslovnom svijetu tzv. euro info centara i centara za poticanje inovacija mogu koristiti. Oko četvrtina ide za promicanje inovativnosti s naglaskom i opet jedan novi pristup dakle na ekološki prihvatljive poslovne politike i na kraju ostalih 6% za podršku oblikovanju politika. Kao što je kolegica vrlo, malo prije detaljno obrazložila. Dakle rezultati ovog programa će biti vrlo brzo vidljivi. Mi se nadamo u roku od, vrlo kratkom, nakon što ovaj Visoki dom izglasa ovaj zakon. Dakle Hrvatska gospodarska komora će dobiti projekt odnosno dobila ga je. Treba samo formalno poslati notu da smo ovo ratificirali. Poštanska, Hrvatska poštanska banka je već pripremljena da daje zajmove u okviru onog dijela koji se tiče financijske potpore potpore dakle zajmova i sličnih vrsta usluga. A Hrvatski zavod za statistiku će, može početi proceduru za dobivanje bespovratne pomoći za aktivnosti koje ovaj segment pokriva. Zaključno gospođe i gospodo želim reći da će Klub Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj zakon po hitnom postupku budući da će on između svega ostalog pridonijeti daljnjem razvoju malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj. A istodobno će time pridonijeti ispunjenju tzv. drugog Kopenhageškog kriterija koji govori dakle gospodarski kriterij koji kaže da treba pripremiti hrvatsko gospodarstvo za tržišnu utakmicu u Europskoj uniji. Hvala vam lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Poštovani zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice naravno da treba podržati donošenje ovog memoranduma zbog nekoliko razloga i treba ga naravno donijeti po hitnom postupku kako je to predviđeno odnosno zakon koji definira ovaj memorandum. Ovim zakonom omogućava se nastavak cijelog niza aktivnosti programa na području malog i srednjeg poduzetništva koje je naše Ministarstvo gospodarstva uspješno u proteklom četverogodišnjem razdoblju provodilo, što sve nužno i ciljano dovodi do jačanja konkurentnosti naših malih i srednjih poduzetnika od znači programa klastera do institucionalne potpore i jačanja nje same. Gledajući sa razina jedinica lokalne samouprave, općina, gradova, regionalne samouprave, županija nužan je nastavak poticanja gospodarskih i administrativnih reformi za snažnije podizanje poduzetništva, bolje poslovno okruženje. A što je upravo u tijeku kao rezultat programa ministarstava gospodarstva koje su u tijeku u proteklom razdoblju. I već predviđen nastavak niza starih, uvođenja novih programa u narednom razdoblju na čemu ovim zakonom propisan program za poduzetništvo i inovacije daje jedan nužan europski okvir i to na duži rok od 2007. do 2013. godine. Nadalje je uvijek sporno pitanje kvalitete i cijene izvora financiranja za naše poduzetnika. Također je obuhvaćen ovim zakonom odnosno programom i nudi i predviđa određena poboljšanja u sustavu financiranja. Prvenstveno se to odnosi na nižu kamatnu stopu kod kredita za poduzetnike. Posebna priča je ovladavanje informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, a u čemu moramo priznati naši poduzetnici odnosno veliki broj naših malih i srednjih poduzetnika ima problema dijelom jer nemaju pokrića za specijalizirane službe te vrste. Dijelom jer sami nisu obrazovani na tom području. I na kraju konkretno što treba reći, što uvijek zanima naše male poduzetnike gdje su oni u cijeloj ovoj priči, a to su povoljniji krediti za poduzetnike na području Republike Hrvatske, participiranje u velikom broju programa koji će biti otvoreni kroz udruživanja, kroz klastere, kroz različite druge organizacije i preko Ministarstva gospodarstva. I naravno još kvalitetnija institucionalna potpora. Evo to su osnovni razlozi zbog kojih vjerujem da će svi zastupnici prihvatiti ovaj zakon. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Zlatko Horvat. Nema ga, gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, uvažene zastupnice i zastupnici. Reći ću nekoliko riječi oko ovoga zakona koji je doista svima potreban. Kako i sam dolazim iz gospodarstva jako me veseli da upravo će doći i da je došlo do potpisivanja ugovora između Republike Hrvatske i Europske zajednice, a sa jednim ciljem radi poboljšanja stanja u malom i srednjem poduzetništvu odnosno kako bi što prije došli do informacije i komunikacijske tehnologije. Svakako da Hrvatskoj i u njenom gospodarstvu a pogotovo u srednjem i malom su neophodne ovakve ovakve inovacije i ovo je doista za pohvalu što će Vlada Republike Hrvatske upravo pridružiti se svim onim predpristupnim fondovima i svemu onome kako se budemo približavali Europskoj uniji svakako ćemo znati iskoristiti sve ono što nam je i ponuđeno. Ovdje pored već potpisanih ovih ugovora dakle dobivamo za malo i srednje poduzetništvo konkurentnost, dobivamo poticajne inovacije i ono što jednostavno poduzetnik treba. Svjesni smo da jačanjem malog i srednjeg poduzetništva doista kroz dobivanje ovakvih inovacija i na koncu financijske potpore dobivamo jednu stabilnost u gospodarstvu. A doista nam je cilj da mala i srednja poduzeća postanu što jača odnosno da postanu što što snažnija. Stoga i sredstva koja su izdvojena u proračunu države Hrvatske su garancija da ćemo u narednom periodu i kroz sve ove godine doista pružiti priliku malom i srednjem gospodarstvu da ojača i da ojača i svakako da pripremi što bolje programe jer će kroz ove informacije dobiti ono što mu je neophodno. Hvala lijepa.

Evo, radi se o jednoj vrlo važnoj temi, jednom važnom prijedlogu zakona i zbog toga sam se priključio ovim raspravama. Ali još jedan razlog više je jedan članak koji sam jutros našao u svom ormaru pod nazivom gospodarski rast, tehnološki razvitak i suvremeno obrazovanje. To je upravo tema ovog zakona tehnološki rast, kako ga osigurati, kako kroz tehnološki rast, razvoj, istraživanje ostvariti konkurentsku prednost. To nije nešto što će nam netko dati. To je nešto što mi moramo stvoriti svojim znanjem, svojom organizacijom i zbog toga su ovi instrumenti koji nam stoje na raspolaganju izuzetno važni. Ovaj članak gospodarski rast, tehnološki razvitak i suvremeno obrazovanje objavljen je u ekonomskom pregledu pred jedno desetak godina i vidim među autorima ili kao prvog autora sebe samog. Krešimir Ćosić i Robert Vabac tada magistar, fakultet Elektrotehnike i računarstva, danas doktor znanosti. U sažetku tog članka govori se upravo o onome o čemu mi danas ovdje pričamo. Tehnološki razvoj, glavna odrednica dugoročnog gospodarskog rasta. Ja bih rekao tehnološki razvoj je preduvjet viših stopa gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj. Za tehnološki napredak i inovacije osobito su značajni procesi i aktivnosti istraživanja i razvoja, odnosno difuzija, tehnologija kao što ovdje piše u uvodu u sažetu. Najširi okvir unutar kojeg se može analizirati uspješnost pojedinih gospodarstava jest koncept nacionalnog inovacijskog sustava. određuje razinu interakcije i suradnje između sveučilišta, znanstvenih istraživačkih institucija, gospodarskih subjekata i javne uprave i zbog toga u tom prostoru, u toj suradnji trebamo tražiti ono što je cilj onog tko je taj zakon predložio Europske unije koja je prisiljena u uvjetima globalne konkurentnosti posebno s nekim gospodarstvima koja se razvijaju izuzetno brzo tehnološki po svim parametrima, financijskim, rastu GDP-a itd. Prema tome, radi se o jednom vrlo važnom zakonu koji pruža mogućnosti da ono učinimo što mi moramo učiniti i što treba biti naš doprinos jačanju europskog gospodarstva kroz njegovu sve bolju globalnu konkurentnost. U okviru ovog prijedloga zakona mi u stvari razgovaramo o jednom potprogramu okvirnog programa Europske unije za konkurentnost inovacije, potprograma koji se odnosi na poduzetništvo i inovacije s posebnim naglaskom na srednja i mala poduzeća. Cilj programa kao što je naglašeno, a ponovit ću jer to zaslužuje ja bih rekao izuzetnu pažnju i razvoj kapaciteta poduzetništva srednjeg i malog kroz inovacije. Govori se o inovacijskim, informacijskim, komunikacijskim tehnologijama, obnovljivim izvorima energije itd. No međutim, svaki projekt, svaki program da bi se mogao realizirati treba mu osigurati odgovarajuća sredstva i to je ono što je posebno važno za jačanje implementaciju cilja ovog programa u razdoblju od 2007. do 2013. kao što piše za taj okvirni program u proračunu, u općem proračunu Europske unije predviđena su sredstva od 3,6 milijardi eura. To su izuzetno važna sredstva i opet treba naglasiti ta sredstva dobit će oni koji su u stanju jačati konkurentnost svog nacionalnog gospodarstva, a kroz konkurentnost nacionalnog gospodarstva jačati globalnu konkurentnost europskog gospodarstva, gospodarstva kao što često naglašavamo treba sve brži rast koje treba biti temeljeno na istraživanju, razvoju, inovacijama, tehnologijama i to je sve ono što nadamo se treba omogućiti hrvatskom gospodarstvu ubrzanu modernizaciju i odgovarajuće restrukturiranje. Ovim zakonom potvrđuje se memorandum kao što ovdje piše o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u posebnom programu za poduzetništvo i inovacije. Izvršavanje ovog memoranduma o razumijevanju zahtjeva svakako i značajna financijska sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Kako se izračunavaju ta financijska sredstva ovdje je jasno definirano definirano pravilima koja uređuju financijski doprinos Republike Hrvatske posebno u programu za poduzetništvo i inovacije u okviru programa za konkurentnost i inovacije. Računa se tzv. faktor proporcionalnosti koji je vezan na odnose između GDP-a po tržišnim cijenama za Republiku Hrvatsku i GDP-a po tržišnim cijenama za EU 27 plus Hrvatska. Taj faktor proporcionalnosti množi se sa godišnjom raspodjelom za ovaj okvirni program u općem proračunu Europske unije i na taj način dolazi se do kvota koje Republika Hrvatska treba platiti općem proračunu U 2007. godini to je 496 000 eura, u 2008. 583 000 eura itd., u 2013. milijun 31 000 eura. To je dio naših financijskih obveza. U svakom slučaju, kroz taj financijski doprinos nadamo se da ćemo osigurati puno više sredstava koji će biti u interesu jačanja modernizacije, restrukturiranja hrvatskog gospodarstva posebno srednjih i malih poduzeća. Ono što je isto tako važno istaknuti, ne znam da li je bilo u ovim raspravama rečeno izvještavanja i procjena koje su vezane uz provedbu ovog programa. Znači, ne dovodeći u pitanje nadležnost komisije Revizorskog suda Europskih zajednica u odnosu na nadzor i ocjenjivanje programa, sudjelovanje Hrvatske u programu neprekidno će se nadzirati na osnovu partnerstva koji uključuje komisiju i Hrvatsku i to svakako vjerujemo i sigurni smo da je i u našem interesu. Nekoliko riječi više o sadržaju samog programa za 2008. godinu. Rečeno je, naglašeno je, ponovit ću. Jedan od prioriteta je jačanje financijskih instrumenata koji su usmjereni na start A, znači na poduzeća srednjeg i malog poduzetništva koja startaju i sredstva koja trebaju osiguravati preživljavanje i dugoročni rast tih srednjih malih poduzeća. Nadalje, naglašava se potreba prekogranične suradnje u smislu klasteringa, povezivanja, jer to je ono što čini Europu jedinstvenim konkurentnim gospodarstvom. U svakom slučaju vrlo dobar prijedlog prijedlog zakona, mnogo toga interesantnog, vrijednog i inovativnog zaslužuje puno više pažnje nego što ovo ograničeno vrijeme zadovoljava, Zaključno. Ovaj prijedlog zakona može dati značajan doprinos tehnološkoj modernizaciji i jačanju konkurentnosti srednjeg i malog poduzetništva Republike Hrvatske, ukupnog hrvatskog gospodarstva u cjelini. Svakako preduvjet je dobra provedba, a ja bih rekao i puno više pažnje ovakvim vrijednim i značajnim zakonima kao što je ovaj, kao što će biti i onaj koji vrlo skoro dolazi u proceduru, inteligentna energija i bez ikakve zadrške puna potpora prijedlogu ovog zakona koji je vrlo značajan za modernizaciju hrvatskog gospodarstva i povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva dugoročno u cjelini. Hvala. Hvala. Poštovani zastupnik Daniel Mondekar. Izvolite. **Mondekar, Daniel (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolegice i kolege zastupnici. Pozdravljam inicijativu da Hrvatska počne koristiti sredstva iz programa zajednice za konkurentnost inovacije. Osobno kad me netko pita, ajmo tako reći za moje favorite unutar programa zajednice, ima ih 25, to bi bili sedmi istraživački okvirni program, to je bio integrirani akcijski plan za cjeloživotno obrazovanje i na kraju upravo ovaj cilj. Kao što znate, čuli ste, unutar CIP-a postoje tri bloka, tri komponente, mi danas imamo raspravu o komponentni prvoj, znači o inovacijama u poduzetništvu, 2 milijarde i 170 milijuna eura unutar kojih je 430 milijuna eura baš za eko inovacije koje Hrvatskoj kao turističkoj zemlji itekako odgovaraju. Nije problem koristiti, odnosno napraviti memorandum, donijeti zakon, niti je to veliki uspjeh da se napravi. Uspjeh se u programima zajednice mjeri tek onda ukoliko sredstva koja dobijemo na natječajima su barem ista onima kojima smo platili članarinu u tom fondu i preko toga naravno. Nama se jednako tako može dogoditi da npr. krene se u proceduru, slažem se vrlo kompliciranu, i na kraju kada konačno dođemo do toga da koristimo sredstva dogodi se nešto što mi zove Marko Polo I, jedan od programa zajednice i kada je na kraju bila stvar gotova natječaja više nije bilo. Druga stvar, kod programa zajednice je vrlo bitno reći da Hrvatska ima velikih velikih problema a oni leže u tome da naše tzv. kontaktne točke unutar ministarstva su potplaćene na ugovorima od 6 mjeseci, kao što su bile za šesti okvirni program. Nama se događa da nam je edukacija recimo sveučilišta, poduzetnika na izuzetno niskoj razini. Da se na različitim tribinama i okruglim stolovima o europskim programima naši poduzetnici sprdaju i govore da su europski novci ko "jeti", svi su čuli za njih, nitko ih nije vidio. Na žalost to se u ovom trenutku događa. Ono što mi trebamo napraviti je ne samo ući u svih 25 programa zajednice, nego donijeti strategiju poticanja naših službenika koji rade na tom poslu. Jer vi znate da ljudi koji rade taj posao za 3, 3,5 tisuće kuna nakon što prođu određene edukacije u Europi dobivaju ponude za 3, 3,5 tisuće eura u konzultantskim kućama. I nama država obrazuje svoje znači službenike za taj posao koji nakon nekog vremena naprosto napuštaju, idu na bolje plaćeni posao i država mora iz početka cijeli proces raditi. Tu leži jedan od problema. Znači edukacija, poticanje državne uprave i na kraju krajeva promoviranje tih fondova. Kao što rekoh, s CIP-om se slažem, izvrstan je program, pomoći će našim poduzetnicima, jedino imam još par pitanja. Ja bih molio da se u ocjenu stanja kao i za PROGRESS gdje su stavljeni odgovorni subjekti, navedu odgovorni subjekti i za CIP. Također me zanima kako će biti financiranje te članarine ukoliko dođe, ne daj Bože bude problema sa IPA-om, znači blokadom IPA-e ili povlačenjem akreditacije za decentralizirana sredstva. Eto, hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Marija Pejčinović Burić. **Pejčinović Burić, Marija (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja imam zapravo ispravak dva netočna navoda, ne znam da li imam vremena dvostruko. Prvi je netočan navod da je uspjeh samo ako je doprinos veći od, financijski veći od onoga što naše tvrtke ili institucije povuku. To apsolutno nije točno jer se mora uračunati da u prvim godinama moramo i učiti kako raditi tako da je uspjeh apsolutno da ulazimo u program i uspjeh je da se povuku novci, ali i da se kroz znanje svakako steknu iskustva koja isto tako vrijede i možda se ne mogu tako eksplicitno valorizirati. Druga netočna tvrdnja je da su novci iz europskih fondova "jeti", mislim da bi se trebalo informirati i otići ili u Središnji državni ured koji se bavi fondovima ili u resorno ministarstvo, ovdje sjede dvoje državnih tajnika čija čija ministarstva su raspisivala bespovratnu pomoć za određene tvrtke i možete tamo dobiti jednu dugu listu tvrtki koje su koristile fondove. Hvala lijepo. Hvala. I drugi ispravak, poštovani zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče ispravljam netočan navod da novce iz pretpristupnih fondova nitko nije vidio. Bilo bi dobro da kolega zastupnik provjeri na terenu kakva je situacija konkretno na području Županije požeško-slavonske i mog grada Pakraca, u tijeku je realizacija oko 15 različitih pretpristupnih programa gdje su novci na računu ili grada Pakraca ili ministarstvo raspisuje direktno natječaj i financira različite projekte koji se izvode na području naših gradova. Tu su gradovi koji su kandidirali također: Lipik, Pleternica, praktično svi koji su imali dobre programe ostvarili su projekte i sredstva se koriste. Mi smo na terenu sredstva vidjeli. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani zastupnik Gvozden Flego. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege! Izlaganje kolege Ćosića bi mogla biti nada da bi se ovaj i onaj dio Sabora mogli usuglasiti oko nekih ključnih stvari, a to je znanost, obrazovanje i tehnologija. I bez obzira što znam da će njegov okoliš radije slušati njega nego mene, bilo bi dobro da čuju jedan dio onih teza koje je izrekao, a koje ponavlja ili govori već dvanaest i više godina, ako sam dobro čuo citat. I drugo, čini mi se da je iz njegovih teza proizišlo ono što želim kazati, a to je da imamo vrlo mnogo slatkorječivih, a vrlo malo teško radećih. Riječ je naime o tome kad idemo sa ovakvim prijedlogom prema Europskoj uniji, ali i to je zapravo šansa da mi nekako podvučemo crtu ispod onoga što smo uistinu napravili a ne samo sebi govorili. Meni se čini da treba obratiti pozornost na tri elementa da bismo bili vjerodostojni i da bismo bili uspješni. Mi trebamo znati da s čim i s kim idemo u inovacijski proces i na koji način u njemu nastupamo. Taj inovacijski proces zasigurno obuhvaća ono što se naziva "R In D" dakle reserch in development istraživanje i razvoj koji se gradi na visoko obrazovanim kadrovima i zapravo na razvijenim znanstveno istraživačkim institutima. FP6, FP7, dakle europski programi u kojem zadnji ima preko 40 milijardi budžeta, 40 milijardi eura je manje-više upravo taj i građen i građen je na centrima izvrsnosti koji nažalost u zadnjih četiri godine mandata bez obzira na zakonsku obvezu nisu ni otpočeti u Hrvatskoj, a kamoli dovršeni. Mnogo bi više o budućnosti nego o prošlosti. Da bismo mogli uistinu biti uspješni, treba razmišljati o visoko obrazovanom i krajnje specijaliziranim kadrovima koji će moći raditi u centrima izvrsnosti. Zato treba stalno raditi na poboljšanju kvalifikacione strukture hrvatskog stanovništva pogotovo na visokom obrazovanju gdje smo u nekim segmentima na jednoj trećini visoko razvijenih zemalja ili u doktorima znanosti gdje smo na jednoj šestini visoko razvijenih europskih zemalja. Naravno da nije pitanje poboljšanje kvalifikacione strukture hrvatskog stanovništva samo u povećanju upisnih kvota na sveučilišta, nego je jednako tako uz povećanje upisnih kvota u kadrovskom praćenju, u infrastrukturnom praćenju i u financijskom praćenju tih povećanja. Jednako tako je riječ zapravo o povećanju efikasnosti studiranja gdje smo nažalost u zadnje četiri godine možda u nekim aspektima ispod onih koje smo ostavili. Drugo. Drago mi je i u svakom slučaju se treba veseliti iskoracima u bilo kom obliku inovativnosti, ali ne bi trebalo ignorirati ono što je dosada u tom pogledu napravljeno. Po mom sudu najbolji i najkompetentniji strategijski program razvoja Hrvatske jesu 55 preporuka za poboljšanje konkurentnosti Hrvatske koje su prezentirane 2004. godine i o kojima u ovim aspektima, u ovim dakle materijalima nema riječi. Riječ je o 55 aspekata koje na prvo mjesta stavljaju obrazovanje i brigu države dakle, političke zajednice za obrazovanje, a na prvo mjesto u tom obrazovanju je onaj aspekt obrazovanja koji je vremenski i financijski i ljudski najefikasniji, a to je cjeloživotno učenje. Cjeloživotno učenje u svim njegovim aspektima i stoga mi se čini i da bi i tom aspektu aspektu dakle, tom vidu djela djelatnosti trebalo posvetiti posebnu pozornost. U tom smislu dakle, ako govorimo i konačno, ako govorimo o inovativnosti ne možemo zaobići ono što sam maloprije spomenuo a to su, istraživanja dakle specifična istraživanja tzv. primijenjena istraživanja i njihovo unapređivanje kroz centre izvrsnosti kao moguće module s kojima će Hrvatska surađivati s ostalim ostalim europskim zemljama ili u krajnjoj konsekvenci sa Europskom unijom. Zato nam nisu dovoljna samo povećanja sredstava nego nam je potreban i jedan minuciozno razrađen plan koji će biti barem dvostran da tako kažem. S jedne strane donesen od strane istraživačke zajednice u zemlji, a s druge strane donesen od Ministarstva znanosti. I kolegice i kolege, ovu našu verbalnu podršku ćemo najvjerojatnije testirati sljedeći tjedan pri donošenju I bojim se da ćemo tu morati izreći nekoliko gorskih riječi i gorkih istina, jer je donošenje proračuna zapravo manifestacija naše spremnosti ili nespremnosti da faktički uđemo u određeni program. U trenutku kada su nam puna usta gospodarstva, privrede temeljene na znanju, bolje rečeno na znanosti, je zapravo odlučujući imamo li elementarnih pretpostavki za to, a to su raspoloživa sredstva. Klasteri visoke tehnologije teško da su moguće ili teško da su uspješno i konkurentski moguće u ovoj kvalifikacionoj strukturi koji trenutačno imamo. Stoga da zaključim, mi bismo naravno podržali ovaj zakon i ja ću ga osobno podržati pogotovo ukoliko u njega budu unesene ove inovacije koje sam spominjao i koje je uostalom kolega Ćosić spominjao. I ja mu se u tome pridružujem ili se on meni pridružuje, sasvim je svejedno, puno je važnije da stvar bude napravljena nego da se zna da ju je napravio ovaj ili onaj. Ali je to još jedan apel da s riječ i već postojećih dokumenata konačno prijeđemo na djelo. Hvala vam lijepo. Hvala. Replika poštovani zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite! **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Pa evo, dozvolite gospodine potpredsjedniče kratko replicirati uvaženom kolegi Flegi. Radi se zaista o ozbiljnoj, vrlo ozbiljnoj temi i želim naglasiti da nisam govorio o nikakvim slatkim riječima ili suvišnim slatkom riječima. Želio sam naglasiti vrlo jasno i to sam rekao, riječi ali ovdje se radi o konkretnom zakonu. Ovo je dobar prijedlog zakona, ovaj zakon najbolje ilustrira u kojoj mjeri integracijski procesi u Europsku uniju imaju smisla, imaju svoje puno opravdanje i kad ne bi uspjeli ostvariti unutar Republike Hrvatske kritičnu masu za te pozitivne, važne, krucijalne promjene kako bi živjeli kvalitetnije, onda nam ovakvi programi i ovakvi zakoni pomažu i nadam se i zato sam naglasio, ovaj prijedlog zakona zaslužuje punu potporu, a rasprava o ovim temama zaslužuje puno više pažnje čitave hrvatske javnosti jer tu su temelji tu su temelji onoga što je konkurentno gospodarstvo, ubrzani gospodarski rast, veće stope bruto nacionalnog dohotka itd. Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Gvozden Flego. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Ja sam tom problemu prišao na isti način samo s druge strane htijući kazati da postoji već i dovoljna količina dokumenata i upozorenje i da smo i temeljem toga mogli napraviti puno više nego što smo napravili, ne zato da bih nekoga kritizirao nego u želji da se uistinu toga prihvatimo jer je po mom sudu inovativnost i konkurentnost jedina ili ona ključna djelatnost koja može doprinijeti dobrobiti svih nas, njoj se treba radovati ali da bi to bilo moguće treba se uistinu primiti posla tako da ja repliciram, tako da nadopunjujem kolegu Ćosića. Hvala. Poštovani zastupnik Davor Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolege zastupnici. Pa ja moram reći da je ovo jedna od najvažnijih tema za Hrvatsku. Nije šansa Hrvatske u velikoj i megalomanskoj industriji, u mastodontima prošlog vremena. Šansa Hrvatske je upravo u malom i srednjem poduzetništvu. Jedno "Gorenje" koje Slovenci ne bi prodali ni za šta na svijetu ima preko 2,5 tisuće kooperanata. I sad zamislite da to "Gorenje" kupe Talijani, i sad zamislite da umjesto slovenskih malih proizvođača tamo dođu talijanski mali proizvođači. To je strateški interes te države, mi smo tu priliku možda jednom imali no nismo iskoristili i za tim ne treba sad žaliti nego se okrenuti budućnosti. Ono što ja vidim isto tako kao strateški interes a to je malo i srednje poduzetništvo mi nećemo imati tu sreću ni mogućnost da nama u Hrvatsku dođe Bill Gates da promijeni adresu sa Seatllea i da svoju dobit ostvaruje ovdje ali mi moramo naći načina kako dalje razvijati malo i srednje Ovaj memorandum dolazi u paketu sa drugim memorandum, ovim o kojem smo raspravljali prije i to je dobro, jer nema poticanja zapošljavanja, nema zapošljavanja bez razvoja malog i srednjeg poduzetništva. unija sa ovim projektima i ovim dokumentom otvara vrata. Složio bih se sa kolegom Ćosićem ali ne da nam otvara vrata da ćemo sami izbjeći naše gospodarstvo na temelju ovog memoranduma nego nas ući kako da budemo konkurentni tj. želi nas naučiti. Sada imamo tu priliku, više je nećemo imati. Ne smije biti propusta. Mi tu nemamo pravo na propust. I ja u ime svoje osobno a i u ime nekih kolega iz SDP-a mogu reći da ćemo mi pomno pratiti i samu provedbu svih ovih projekata i najavljujem da ćemo i slijedeće godine tražiti izvješće za 2008. o provedbi ova dva projekta iz ova dva memoranduma. Hvala. Hvala. Pet minutna rasprava Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Danijel Mondekar. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Još jednom pozdravljamo ulazak Hrvatske u program zajednice CIP, pozdravljamo inicijativu da Hrvatska počne koristiti i sredstva iz ostalih dvadeset ali još jedanput podsjećamo CIP je program zajednice. CIP nije program predpristupne pomoći, CIP nije IPA, PHARE i ostalo. Znači, projekti idu na natječaj u Bruxelles gdje je velika konkurencija i gdje može na kraju doći do niske razine prolaznosti i tu je ono u što mi sumnjamo kada je u pitanju Republika Hrvatska i programi zajednice. Jednostavno da vam samo predložim i odnosno da kažem što mi u SDP-u smatramo da treba napraviti. Tražimo veću razinu edukacije o programima zajednice. Znači, ne samo po ministarstvima nego i jedinicama lokalne samouprave, sveučilištima, znanstvenim institutima, organizacijama civilnog društva koje su se pokazale izuzetno dobrima u povlačenju sredstava od te također tražimo poticanje državnih službenika odnosno nacionalnih kontaktnih točaka koji taj posao obavljaju ovih za programe zajednice dakle. Predlažemo i ako treba decentralizaciju nacionalnih kontaktnih točaka opet na institute, na sveučilišta, na organizacije civilnog društva a u krajnjoj liniji ako treba osnivanje fonda za CIP iz kojeg bi se još možda dodatno Vlada dakle mogla poticati poduzetnike koji neće imati dovoljno sredstava sami da krenu u projekt. Kako bi se povećala znači iskoristivost i kako bi veći broj naših projekata prošao a ja vas upozoravam to nije lagan posao. Na prvom natječaju 7. Okvirnog programa prošlo je ako se ne varam manje od 10% projekata. Dakle, to nije lagan posao. Kako bi se povećao taj broj država treba poticati klasterizaciju među našim poduzetnicima i povezivanje znanosti sa poduzećima jer samo ti projekti, zajednički projekti privatnog sektora i naših znanstvenih instituta i sveučilišta jedini oni mogu doprinijeti razvoju gospodarstva znanja i društva znanja a ne floskule, rečenice i politički govori. Jedino tako. I na kraju, tražit ćemo i odgovornost, dvadeset pet programa zajednice je velika odgovornost za Republiku Hrvatsku zato što oni zahtijevaju značajan broj ljudi ljudi koji će raditi na njima i bit plaćeni iz državnog proračuna, zato što imamo i visoku članarinu za svih dvadeset i pet programa zajednice. I tu je moj kratki odgovor i kolegici. Mi ćemo kao SDP-a tražiti sigurno odgovornost onih nadležnih institucija ukoliko dođe na kraju sedmogodišnjeg proračunskog razdoblja Europske unije da je iznos povučenih sredstava za korist građana Republike Hrvatske manji od iznosa koji su isti ti građani znači uplaćivali za taj program. Hvala puno. Hvala. Završni osvrt državna tajnica Tajana Kesić-Šapić. Izvolite. **Kesić-Šapić, Tajana** Hvala lijepo. potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Pažljivo sam slušala vašu raspravu i zadovoljna sam sa svim onim što sam čula iz razloga što svi jednoglasno dajete podršku ovom zakonu. Isto tako, moram reći da kao što sam i u svom uvodnom dijelu naglasila da je iznos članarine koju Republika Hrvatska treba platiti za 2007. i za 2008. milijun i 400 tisuća kuna. Jedan projekt, jedan jedini projekt na koji su se do sada konzorciji naših institucija javili iznosi 2,7 milijuna eura što je odobreno u dvanaestom mjesecu. Imamo informaciju od Europske komisije a i od institucija da je odobreno. Dakle, za jedan jedini projekt na koji su se institucije javile itekako premašuje iznos dvogodišnje članarine. A očekujem kada banke krenu sa svojim zahtjevima vezano za kreditne linije i za financiranje poduzetništva da će to itekako premašiti iznose. Isto tako željela bih kolegi zastupniku odgovoriti na jedno pitanje, odnosno na jednu, kako da kažem dilemu koji je rekao da poduzetnici na terenu u principu kažu da su pretpristupni fondovi mlaka voda, da oni od toga nemaju koristi. Tu ste u pravu. Znate iz kojeg razloga? Iz tog razloga što do sada nije niti jedan projekt u Republici Hrvatskoj bio koji bi davao bespovratne potpore poduzetnicima jer za takve besplatne projekte Europska komisija ne daje novce, ne daje sredstva, jednog jedinog projekta koji je Ministarstvo gospodarstva uspješno kandidiralo i za koje je prije dva dana objavljen javni natječaj. To je projekt FAR 2006. godina, za potporu izvoznicima, dakle, poduzetnicima koji izvoze u iznosu granta do 100 tisuća eura. Mi u ponedjeljak imamo prvu edukaciju jer prema procedurama Europske komisije do izlaska javnog natječaja znači koji je objavljen na stranicama Europske komisije središnje jedinice za ugovaranje i financiranje, odnosno sada agencije, i na web stranicama našeg ministarstva ne postoji i ne može se raditi edukacija poduzetnika o samom tom natječaju jer je to kršenje pravila i postoji određena procedura, određeni broj dana nakon kojeg od objave natječaja se može krenuti u tu proceduru. prva edukacija za izvoznike će se održati u ponedjeljak u 9,30 u Ministarstvu gospodarstva rada i poduzetništva, nakon toga održati će se 6 radionica na terenu, dakle, biti će u Osijeku, biti će u Rijeci, biti će u Dalmaciji. I završna će se održati u obrtničkoj komori, ponovno ponovno u Zagrebu kako bi se poduzetnike-izvoznike koji su zainteresirani da dobiju te bespovratne potpore omogućila adekvatna edukacija kako i na koji način se javiti na te projekte, naravno te edukacije će raditi prestavnici, odnosno konzultanti europske komisije koji znaju na koji način se aplicirati na projekte. To je što se tiče tog dijela, to nije veliki iznos, to je 2,7 milijuna eura. Ne smatram da je to neki bitan iznos, jer u proračunu Ministarstva gospodarstva godišnji je iznos oko 200 milijuna kuna, samo Ministarstvo gospodarstva za projekt poticanja malog i srednjeg poduzetništva, ali je to dobar model da se poduzetnici nauče kako i na koji način jer kroz tu edukaciju će proći ne samo 20, 27 poduzetnika koji će moći aplicirati, dakle, proći će tisuće poduzetnika kroz tu edukaciju i naučiti na koji način će se kasnije moći javljati u okviru strukturnih fondova. Jer na žalost ni u okviru IPA programa, mi smo kandidirali FAR 2006. kao jedan grand u nadi da ćemo kroz IPU moći nastaviti sa takvom politikom, međutim, Europska komisija nas je odbila jer oni ne odobravaju da se pojedinačno poduzetnicima dodjeljuju bespovratne potpore jer to ugrožava tržišno natjecanje za one koji to nisu dobili. I zbog toga ovi programi zajednice, na ove programe se javljaju, to je prvenstveno namijenjeno za institucije koje potiču poduzetništvo, za institucije koje financiraju poduzetništvo, znači za taj krug potpunih institucija. Osim za klastere, ali isto tako kada govorimo o klasterima, znači ne može se udružiti pet poduzetnika, zna se šta klaster znači, znači tu je i institucija i institucije za istraživanje-razvoj i jedinice lokalne samouprave, isto tako poduzetnici, znači svi oni koji učestuju u procesu klasterizacije. Isto tako kao jedan konzorcij ili klaster ili na nivou međunarodnog umrežavanja, znači naših klastera sa klasterima Europske unije. Evo toliko, malo sam samo htjela pojasniti da vidite da u principu do sada poduzetnici nisu imali ni priliku javiti se na natječaj Europske unije zato što takvih natječaja u obliku bespovratnih potpora nema, osim SAPARDA, ali to je poljoprivreda i to se u ovom dijelu ne računa. Ja se zaista nadam da ćete podržati jednoglasno kao što smo to sada čuli, ovaj Zakon i sa zadovoljstvom ću podnijeti izvještaj sljedeće godine nakon prve godine realizacije. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.